гласуване! Гласували 123 народни представители: за 39, против 77, въздържали се 7. Предложението не е прието.

гласуваме. Гласували 119 народни представители: за 82, против 11, въздържали се 26. Предложението е прието.

гласуване! Гласували 123 народни представители: за 39, против 77, въздържали се 7. Предложението не е прието.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

Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми господин председател, уважаеми народни

госпожо председател, уважаеми колеги!

в режим на гласуване.